Процедура. Уважаема госпожо председател, аз се извинявам, но в тази зала има видимо повече хора, отколкото сте регистрирали. Значи, вчера докато нямаше кворум, можехме да чакаме по една минута, за да се гласува и да се събере кворумът, сега, когато правите кворума, чакате 23 секунди и на 24-та има кворум, прекъсвате. Извинявам се, това не е само сега. Това е постоянно. Надявам се, че не Ви изненадвам с това ви действие. (Шум и реплики.) Процедурата ми е да се регистрираме по една минута и то всички, които присъстват, а не само част от тях. (Реплики от ГЕРБ.) Да, господин Велчев! Такъв е редът!

Господин Кутев, задължението по Конституцията и по Правилник е ръководещият заседанието да открие същото при наличие на кворум в залата. За мен юридическото основание е не да извършвам преброяване на присъстващите в залата, а в момента, в който е налице кворум – и това Ви е известно, че се отчита от съответната електронна система – заседанието да бъде открито. Ако имате виждания, че това трябва да бъде свързано с присъстващите в залата, чакам законодателни инициативи по отношение на промяна на Правилника. При така действащия Правилник в момента действията ми са съобразени с разписаните правила в него. Едно съобщение: на основание чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народните представители Яне Янев, Дарин Матов, Димитър Чукарски, Бисерка Петрова, Кристияна Петрова, Димитър Колев и Тодор Великов са оттеглили внесен от тях законопроект на 4 ноември 2009 г. за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. На 20 юли 2010 г. на основание чл. 20, ал. 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор от Сметната палата е постъпил Годишен доклад за финансовото управление, контрол и вътрешния одит в Сметната докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. И сега дойде ред за продължение на точката от

Благодаря, госпожо председател. „Преходни и заключителните разпоредби.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Има ли различни становища? Заповядайте, госпожо Манолова. Колеги, вчера отложихме два текста, които трябваше да бъдат обсъдени и гласувани след Допълнителните разпоредби, които съдържат дефинициите

Така е, госпожо Манолова. Освен това отложихме още един текст – § 14, който става § 16, именно за изработване на областната здравна карта – съставът на комисията. Тъй като е докладвано названието на „Преходни и заключителните разпоредби”, ще го подложа на гласуване и след това ще се върнем на пропуснатите текстове. Моля да гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименование на подразделението. Режим на гласуване.

за гласуване!”.) Отменете гласуването! Има народни представители, които не са успели да гласуват. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименование на подразделението. Режим на гласуване.

редакционна промяна в ал. 3: „За изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия, която включва: областният управител, един представител на регионалния център по здравеопазване, един представител на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, двама представители на районната здравноосигурителна каса, по един представител на районната колегия на Българския лекарски съюз, районната колегия на Българския зъболекарски съюз и регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита правата на пациентите и по един представител на общините в съответната област, на чиято територия има лечебно заведение за болнична помощ”.

дали в този текст на ал. 3 в чл. 29 да има задължително по един представител от всяка една община, в която има лечебно заведение, или задължително да бъдат фиксирани по двама представители на общините в съответната област. След обсъждане на мнения докладчикът предлага да бъде вместо текста „и двама представители на общините в съответната област”

Становище по направеното предложение – д-р Желев. Уважаема госпожо председател, дами и господа, уважаеми колеги! Това е нормалният текст, това е работещият текст. Това е, което ще даде възможност да се попълни представителството и на общините и ще отмие съмнението, че тези комисии се правят по някакъв особен начин. Ние ще подкрепим това предложение. Предлагам и вие да го подкрепите. Благодаря ви.

предлагам следната промяна: „Представителите на общините се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрацията”. В следващото изречение текстът не се променя.

се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Представителите на представителните организации за защита правата на пациентите се избират и освобождават от организациите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето”. отпада текстът „по реда на чл. 61”, остава само „по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация”. Изказвания по това предложение?

Подлагам на гласуване целия § 16 с приетите в нов вариант, различен от доклада, ал. 3 и 4. Гласуваме § 16 по доклада на комисията с приетите току-що решения за редакцията на ал. 3 и 4.

АТАНАСОВА: Благодаря, госпожо председател. Предлагам да гласуваме отложените текстове от вчера, а именно редакцията за § 27, който става § 32.

Госпожо председател, госпожо министър, госпожи и господа народни представители! Параграф 32 основателно предизвика разгорещени обстоятелствени дискусии, защото той въвежда новости по отношение на лечебните заведения с изискването да бъдат въведени нива на компетентност на съответните структури. Смятам, че тази идея може да бъде възприета, но проблемът е, че тя е само декларирана, въпреки Допълнителната разпоредба, която дава легалното определение. Законът не трябва да бъде само едно напълно свободно препращане към подзаконовата уредба, а да посочи, че в нивата на компетентност се включват степените на тези нива, да се каже, че има две или три нива на компетентност, да се посочи, че всяко по-високо ниво включва и дейността на по-ниските нива и че в различните нива се отчита сложността на извършваната дейност, както и количествени показатели на съответните дейности, които са различни за всяко едно от нивата. Това не виждам как може да бъде направено като редакция в съществуващата точка 4. Тоест по съдържание мога да предложа такъв текст, но той далеч би надхвърлил на редакционните предложения. Обръщам внимание, че без такъв поне рамков текст оттам нататък е много трудно да се води дискусията с представителите на съсловните организации, с хората от различните нива на лечебните заведения и тези, които ще вземат решенията. Тоест изпълнителната власт еднолично може да установи тези стандарти, но аз все пак апелирам те да бъдат съобразени с реалните здравни и други потребности, особено за първото, основното ниво. Ако бъдат завишени тези критерии, това би означавало практическа ликвидация на много от лечебните заведения или поне на ключови отделения в болниците от първото и второто ниво. Точно по този въпрос може би и министърът на здравеопазването трябва да вземе отношение дали те възприемат като обосновано предложението да се намали изискуемият брой на хирургичните операции за първото ниво, за броя на ражданията, защото ясно е, че без тези дейности много от болниците ще се изпразнят от своето съдържание. Освен това наличието на такива нива на компетентност, разбира се, не би трябвало да пречи да се осъществяват и други дейности, които са за долекуване и продължително лечение. Отправям този апел, за да може законът да постигне положителни резултати, да не се превърне в един неблагоприятен резултат, който се покрива с абревиатурата на управляващата партия, защото може би сте чували за заболяването гастроезофагеална рефлуксна болест. Бих искал да избегнем тези последици от прилагането на закона. Благодаря ви. Реплики? Няма. Госпожа Манолова. Да припомня само, че при вчерашните дебати госпожа Манолова предложи в ал. 1,

Вярно е това, което казахте, госпожо председател, макар че аз го направих във връзка с Допълнителните разпоредби. Тъй като това предложение не беше възприето и нивата на компетентност така или иначе остават като един от показателите, които ще фигурират в издаденото разрешение от министъра на здравеопазването, и тъй като, както справедливо забеляза колегата Янаки Стоилов, не е възможно по реда на редакционните поправки да бъде дефинирано това понятие, използвам случая, за да се обърна към министъра на здравеопазването, която вчера търпеливо изчака целия дебат, който продължи много часове. Някои изключително важни за здравната реформа въпроси се предоставят на изключителна компетенция на министъра. Това е така както по отношение на определянето на максималния брой легла в националната, респективно в областните здравни карти, тяхното разпределяне по области и по лечебни заведения, така и във връзка с новото предложение - тя да може еднолично да решава кои болници да получат регистрация и разрешение за извършване на лечебна дейност. Моето обръщение към Вас, госпожо министър, е когато разписвате съответните методики и подзаконови актове, които ще бъдат определящи в тази сфера, да се съобразите със смисъла на днешния дебат, с основните тези, които бяха изказани, и да имате предвид онова, което изказахме ние от опозицията а именно, че трябва да бъдат дадени поне няколко нива, критериите в тях да варират „от–до”, като първото ниво на компетентност да бъде съобразено както с реалното състояние на болничните заведения в малките населени места, така и с потребностите на населението, за да не се окаже този показател критерий, който лишава от възможности за живот много отделения и много малки болници. За съжаление тук не можахме да постигнем консенсус. Тъй като нямах възможност да се изкажа по предния параграф, а вчера вземах отношение по него, искам да изкажа своето задоволство, че все пак има един или два важни текстове, по които в тази зала постигнахме единомислие, по които опозицията беше чута. Това беше наше предложение, на господин Адемов и мое, подкрепено от госпожа Михайлова – общините да се включат включат в комисиите, които ще утвърждават областните здравни карти. По линията на кози компромис може би наистина можехме да подобрим и други текстове, но тъй като това вече няма как да се случи, надявам се, че министърът на здравеопазването поне ще съобрази онова, което чу в тази зала, при изработването на важните вътрешни правила, които реално ще дадат основата на здравната реформа. По същество да разбирам ли, че оттегляте предложението си за отпадане на т. 4? МАЯ МАНОЛОВА: То вече беше гласувано и беше отхвърлено.

ако Вие поддържате предложението си. МАЯ МАНОЛОВА: Относно смисъла на този критерий, ако изобщо ще съществува и мястото му е тук, аз оттеглям своето предложение, тъй като разбирам волята на мнозинството като дадена по друг параграф, който третира подобно съдържание.

медицинските дружества. Всяка специалност е взела своето решение как да определи нивата на компетентност. За сведение – целият свят работи по стандарти.

Те са изработени, повтарям, от медицинските дружества, приети са от тях, разгледани са в юридически аспект и изчистени в Министерството на здравеопазването, публикувани са в “Държавен вестник”

Други народни представители? Няма. Тъй като предложението за отпадане на т. 4 в ал. 1 на § 32 за промени в чл. 48 е оттеглено, подлагам на гласуване

Госпожо председател, колеги, отложен е текстът и на § 31а, който съгласно доклада на комисията става § 37, по същата причина – относно нивата на компетентност. След като госпожа Манолова си оттегли предложението по предходния параграф, който гласувахме, предлагам да гласуваме съгласно редакцията на комисията.

Аз използвам представянето на този параграф, само за да обърна внимание на връзката между медицинските стандарти и нивата на компетентност. Това, което преди малко чухме от министъра, не дава отговор на въпроса, който поставихме. Да, но нивото на компетентност не изчерпва стандарта. Стандартът влияе върху нивото на компетентност. Аз поставих въпроса при тези нива на компетентност да бъдат съобразени и другите фактори, освен медицинските стандарти. Така че връзката между тях е ясна, но нашият апел остава – да се прилага този много по-гъвкав подход, който отговаря на нашите социални, демографски и териториални реалности и сегашната структура на лечебните заведения. За това става дума. Тук не трябва да има някакви шаблони, защото тогава всичко би било много лесно, ако разгледаме прилаганата медицинска дейност и стандартите в лабораторни условия. Това е проблемът. Записът на текста в § 37 не е проблематичен. Въпросът е обаче каква ще бъде практиката по неговата реализация. Това е умението на изпълнителната власт и на всички организации, които имат отношение към системата на здравеопазването - да могат да съобразят тези нива на компетентност със стандартите. Що се отнася до стандартите, тук също трябва да се обърне внимание на един въпрос че в тяхното определяне трябва да участват най-добрите специалисти. Също така е известно, че при формулирането на стандартите често натежава влиянието освен на най-добрите специалисти, и на факта, че те работят в най-големите лечебни заведения, обикновено имат по-добри контакти с ръководствата на министерството и на Здравната каса и често успяват да прокарат понякога интереси, които не винаги са най-добрите по отношение на тези, които се ползват от медицинските дейности. Обжалването става пред органи, които ще трябва да назначат експерти, за да се произнесат. Тук говорим за нужната обективност, освен за наличната компетентност. Нека и по тези въпроси да има достатъчно внимателен поглед, защото в тях се отразяват интересите на различните групи в медицинското съсловие. Защото знаете, че има дейности, ако говорим за клиничните пътеки, които са надценени, а други подценени, именно поради тези причини. Благодаря. Няма. Други народни представители? Няма желаещи за изказване. Дебатът е закрит. Преминаваме в режим на гласуване. Подлагам на гласуване § 37 в редакция на комисията по доклада и така, както ни беше предложен.

Постъпило е предложение от народния представител Лъчезар Иванов да се създаде § 48а. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 48а, който става § 57 със следната редакция: „§ 57.

Становища? Няма. Подлагам на гласуване § 57 по предложение на комисията.

на”; б) създава се нова ал. 3: „(3) При извършване на експертиза на временната неработоспособност се прави преценка и дали здравословното състояние на лицето позволява явяването му пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт, когато се налага явяване пред тези органи през периода на временната неработоспособност.”; в) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6; г) досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така: „(7) Принципите и критериите на медицинската експертиза, редът за установяване на временна неработоспособност, видът и степента на увреждане, степента на трайно намалена работоспособност, потвърждаване на професионална болест, както и условията и редът за извършване на медицинска експертиза по чл. 103, ал. 3 се определят с наредба на Министерския съвет.” 3. В чл. 103: а) създава се нова ал. 3: „(3) Освидетелстването на лицето за възможността за явяването му пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт се извършва от ЛКК, от центровете за спешна медицинска помощ, от ТЕЛК и от НЕЛК. Освидетелстването се удостоверява с експертно решение „Медицинско удостоверение” по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и от министъра на правосъдието.”; б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5. 4 и 5. 4. В чл. 105, ал. 1 думите „и диспансери” се заменят с „центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове”. 5. В чл. 111, ал. 1, изречение второ след думите „решения за временна

2-8 се обжалват и експертните решения по чл. 103, ал. 3 от заинтересуваните лица и разследващите органи или от органите на съдебната власт.” 7. В чл. 149, ал. 1 думата „диспансери” се заменя с „центрове за психично здраве”.

на РЗОК и на Министерството на здравеопазването извършват проверка за съответствие на дейността на изпълнителите на медицинска помощ - лечебни заведения за болнична помощ с критериите за достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в най-малко веднъж годишно. (5) Със средства от републиканския бюджет или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса се финансира само дейността на клиники и отделения на клиники и отделения в лечебни заведения за болнична помощ, за които е установено съответствие с критериите по чл. 59в. (6) При установяване на несъответствие с критериите по чл. 59в, промяната във финансирането на дейността на изпълнителите на медицинска помощ – лечебни заведения за болнична помощ, се извършва чрез изменение и допълнение на договора по ал. 1.”

Няма. Преминаваме към гласуване на § 59 в редакцията на комисията.

„§ 61. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в чл. 89, ал. 1, т. 3 думите „диспансери за психиатрични заболявания” се заменят с „центрове за психично здраве”.” Няма. Гласуваме § 61 по предложение на комисията.

Няма. Гласуваме чл. 7 по предложение на комисията.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 51в, който става § 63 със следната редакция: „§ 63. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се правят следните изменения:

Изказвания? Няма. Гласуваме § 64 в редакция на комисията.

51д. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 51д, който става § 65 със следната редакция: „§ 65. В Закона за частната охранителна дейност в чл. 27, ал. 2 думите „областните (градските) диспансери за психични заболявания” се заменят с „центровете за психично здраве”.”

Уважаеми колеги, тези, които сте в зала, много ви моля да ми обърнете внимание! Става дума за едно предложение, което касае много хора, които работят в системата на експертизата, в телковете. Какво е нашето предложение? В момента, в резултат на една промяна в Кодекса за социално осигуряване, признавам, че това е направено по време на предишното мнозинство, в предния мандат, вменяваме в отговорност и ги подлагаме на санкции физическите или юридическите лица, които са част от контролната система на Националния и в случаите, в които издадени от тях актове, биват отменени от горната инстанция. За какво става дума? В случаи, в който тези хора, които работят в системата на телковете, определят една нетрудоспособност, която е в рамките „от – до”, да кажем между 46 и 60%, да кажем като а горният орган, който е НЕЛК, пак на база на някаква експертиза прецени, че тази неработоспособност е следвало да бъде в рамките на 50% – това е една субективна преценка, която се движи в граници „от – надвзетите суми, в резултат на тази неправилна преценка се санкционират конкретните лица от телковете, които са взели това решение, и те носят имуществена отговорност за това. това. Ние сме за това да остане действащият текст по отношение на това, че те ще носят отговорност за причинените от тях щети от неправилно извършени осигурителни разходи и от издадени документи с невярно съдържание. Това те трябва да го носят, включително по реда на персоналната отговорност. Но тогава, когато става дума, за отменени актове на медицинската експертиза, ви моля да не плащат лично контролните лица. Това е смисълът на нашето предложение. Подобно предложение е направила и госпожа Колева, народен представител от ГЕРБ. Предполагам, че и тя ще се изкаже тук в тази зала, тъй като усилията – и нашите и нейните, са в една посока. Аз съм убедена, че ако вие добронамерено вникнете в това наше предложение, ще го подкрепите, защото сега са наложени колосални по размер парични санкции на физически лица, и то не за техни недобросъвестни действия. Разбирате ли – за тези, които не са в час, че това е субективна преценка: да сложа между 40 и 60, един преценява – 50, друг – 60. Разликата между 50 и 60, когато има някакво изражение в заплащане на обезщетение от Осигурителния институт, да не се поема от лицето, което е определило неправилно в тази рамка, тъй като тя не е строго фиксирана в закона.

Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Предложението, което аз съм направила, е в още по-краен вид в сравнение с това, което колегите Манолова, Масларова и Стоилов са направили. А то е: изцяло да отпадне текстът, според който лекарите от медицинските експертизи носят отговорност за свои отменени актове. И ще ви кажа защо. За разлика от госпожа Манолова, която беше доста мека, смятам, че това е един недопустим прецедент в нашето право. Не съм виждала и не съм запозната в други закони длъжностни лица, натоварени с изпълнение на държавни функции, да носят материална отговорност за това, че техни актове се отменят. В нашето право има изградена контролна система. Има система, която контролира всички актове на администрацията, и това е Законът за административното производство, според който всеки акт подлежи на обжалване. Означава ли това, че един административен акт, който бъде отменен от по-висшата инстанция, трябва да носи материалната отговорност на издателя си? Този акт може да бъде отменен по най-различни причини и последната от тях е: виновно противоправно действие от страна на административния орган. Правя тази аналогия с експертите, защото тези експерти, които работят в телковете, са високо изградени специалисти, които извършват, предполага се, добросъвестно експертизите си. Е, сега, когато една експертиза на ТЕЛК бъде отменена от експертиза на НЕЛК, една година и половина след като ТЕЛК е прегледала документацията по случая и е взела решение, може ли да се каже коя страна е по-права? Проблемът идва от това, че този текст е внесен 2007 г. – мисля, че беше в Кодекса за социално осигуряване, едновременно с изключително популисткото според мен решение: преди решенията на ТЕЛК да влязат в сила на лицата, които ще се ползват от тези решения, да се изплащат пенсии. И този проблем дойде от конкретната фактология, че разликата във времето между решенията на ТЕЛК и решенията на НЕЛК се проточваше с години. Ето, оттам дойдоха тези конкретни проблеми. Аз смятам, че сега дейността на ТЕЛК е нормализирана, в едни разумни срокове се постановяват решенията на НЕЛК, и е крайно време да се върнат в нормалното си състояние тези текстове. Що се отнася до недобросъвестните лекари, които издават документи с невярно съдържание и по този начин стават причина за неоснователно получаване на пенсия, ами, то си има цял наказателноправен Трябва да се докаже извършването на някакво престъпление и тогава те ще носят отговорност на общо основание. Още един довод в полза на този текст. Членовете на ТЕЛК са всъщност членове на едни звена, които са обособена част от някакво лечебно заведение. Обикновено те работят на трудови договори с това лечебно заведение. Кажете ми вие, които по-широко познавате Кодекса на труда в сравнение с тези по-специални закони – познавате ли пълна имуществена отговорност от страна на работници и служители по трудово правоотношение, когато допуснат нарушение на трудовите си задължения? Няма такава, или тя е само в ограничени случаи. Ето защо казвам, че това е един абсурден прецедент и той просто не трябва да съществува в нашето законодателство. Моля, да гласувате за предложението във варианта, който съм го предложила. Реплики? Няма други изказвания. Госпожо Цачева, заповядайте. Уважаеми господин председателстващ, госпожо министър, колеги! Аз подкрепям изцяло предложението на Юлиана Колева, тъй като изменението, което в момента съществува като действаща правна норма, действително създава много проблеми в системата на ТЕЛК и НЕЛК. За какво става дума? Когато се отпуска пенсия за временна нетрудоспособност преди да бъде изплатена тази пенсия се подписва специалист от съответната районно-осигурителна система, от РУСО. система, от РУСО. След определен период от време обаче се обжалва решението на ТЕЛК пред НЕЛК. Обикновено това става пак по инициатива на същото РУСО без значение, че негов служител е подписал и разписал Има едни правоъгълни печати, които се слагат на съответното решение на ТЕЛК за определяне процента на нетрудоспособност. Във времето минават повече от година, понякога две, а понякога и още повече и след като на едно лице му е предписан определен процент определен процент нетрудоспособност, назначено е съответно лечение, е нормално тогава, когато това лице мине на експертиза пред НЕЛК, да има подобрение в здравословното си състояние и да има по-нисък процент на нетрудоспособност. И тук сега се поставя големият въпрос. Когато НЕЛК отмени решението на ТЕЛК и примерно вместо 52% каже, че нетрудоспособността е 49% – за тези 3% разлика така, както сега действа правната норма, пълна имуществена отговорност носят членовете на ТЕЛК. Но ТЕЛК не е персонифицирана институция. Това са лица, които работят в трудови правоотношения към съответно лечебно заведение. Тяхната браншова организация има много предложения, водят се разговори в продължение на няколко години по този въпрос, който до момента не намери законодателно решение. Аз считам, че сега е моментът чрез подкрепа на текста на народния народния представител Юлиана Колева да решим този проблем, който не е маловажен. Ако е необходимо да бъде редактирано и съобразено и трябва да отложим временно приемането по този параграф, нека да преминем към следващите параграфи. Правя формално предложение, за да се огледа и да се предложи точна редакция как да звучи, но считам за коректно да уважим това предложение, което се прави от госпожа Колева.

Нямам друга форма да взема отношение по това, което се каза до този момент, затова формално формално ползвам процедурата за реплика. Всъщност предложенията, които сме направили с госпожа Колева, са идентични. Като тук освен проблемите, които бяха изложени от мен и от нея, и от госпожа Цачева, има и един друг момент, а именно това е въпросът: от какъв момент трябва да действа промяната в Кодекса за социално осигуряване? В тази връзка, тъй като промените са направени в в края на 2005 г. и едва ли само дебатът в зала ще е достатъчен за тези, които предлагат текста, да се откажат от събирането на имуществените санкции и глобите от лицата, които неправилно са определили нетрудоспособността в хипотезата отменен акт. Затова подкрепям идеята да сформираме тук набързо една група, която да прецизира текста, така че освен това, което се каза по същество, да е ясно, че ще визира и хипотезите на вече отменени актове по времето, по което този закон е произвел своето правно действие.

Уважаеми господин председателстващ, госпожо министър, дами и господа! Аз съвсем накратко ще ви призова да подкрепим евентуално общия текст, който ще се изработи, ако приемете това предложение за съставяне на работна група. Защото ще ви кажа само от практическа гледна точка като настрана правните въпроси, които бяха много точно засегнати, изключително много се затормозва работата на ТЕЛК и най-вече на НЕЛК. Има хиляди преписки, които стоят, и хиляди граждани, които чакат. Ако намерим консенсус да решим този проблем, ще услужим само на гражданите. Благодаря

Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, драги колеги! Аз доста дълго време съм работила в ТЕЛК и може би най-добре от всички в тази зала мога да кажа какво значи да плащаш за общо взето в кавички „неправилно взето решение”. Защото при всички случаи има субективен фактор. И при решенията, които взема ТЕЛК, и при тези, които взема НЕЛК. Многократно съм изразявала недоволство и председателите на всички ТЕЛК-ове са изразявали недоволство от тази порочна практика, която не знам защо беше въведена още преди 2007 г. Абсолютно порочна е! Защото ми се струва, че никой лекар не е съгласен да плаща за това, което е преценил, и за дадения процент на трайно загубена неработоспособност. Така че призовавам колегите да подкрепят текста, който госпожа Колева и госпожа Манолова внасят,

АТАНАСОВА: Предложение от народните представители Желев, Манолова, Стоилов за § 53. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 53 да се отхвърли.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съгласно внесения допълнителен доклад към доклада за второ гласуване има постъпило предложение от народния представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2.

и методиката по чл. 31, ал. 2 се утвърждават в срок до един месец от влизането в сила на този закон. (2) Областните здравни карти се изработват и Националната здравна карта се приема по реда на този закон в срок до четири месеца от утвърждаване на медицинските стандарти по чл. 6, ал. 1”. Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 54, който става § 68 – окончателна редакция съгласно Допълнителния доклад: „§ 68. (1) Многопрофилните и специализираните болници, които не отговарят на изискванията на чл. 9, чл. 19, ал. 2 и 3 и 3 и чл. 23, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон и подават документи за промяна на издадените разрешения за лечебна дейност до министъра на здравеопазването в срок до три месеца от влизането в сила на този закон. закон. (2) Контролните органи на РЗОК и на Министерството на здравеопазването в срок до 1 декември 2010 г. извършват проверка за съответствие на дейността на изпълнителите на медицинска помощ – лечебни заведения за болнична помощ, с изискванията по чл. 19, ал. 2 и 3 и чл. 23. (3) При установяване на несъответствие с изискванията по ал. 2 промяната във финансирането на дейността на изпълнителите на медицинска помощ изпълнителите на медицинска помощ – лечебни заведения за болнична помощ, се извършва чрез изменение и допълнение на договора по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване. (4) Лечебните заведения за болнична помощ се финансират със средства от републиканския бюджет или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса само за дейността

Лечебните заведения за болнична помощ, които не са привели дейността си в съответствие с изискванията на този закон и не са подали документи за промяна на издадените разрешения за лечебна дейност в срока по § 68, ал. 1, могат да се преобразуват и/или пререгистрират в същия срок в лечебни заведения за извънболнична помощ. помощ. (2) Преобразуването и/или пререгистрирането на лечебните заведения по ал. 1 се извършва по реда на Търговския закон и на чл. 40 след решение на собственика им. Директорът на регионалния център по здравеопазване издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение за извънболнична помощ в сроковете по чл. по чл. 40. (3) След издаване на удостоверението за регистрация по ал. 2 министърът на здравеопазването издава заповед за отнемане на издадените разрешения за лечебна дейност по чл. 47

моля, изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 54а, който става § 69 съгласно Допълнителния доклад.

Цвета Георгиева – в § 55, ал. 1 да се добави т. 5 със следния текст: „5. Преобразуваните от собственика им онкологични диспансери запазват предмета на дейността си, а именно активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни с онкологични заболявания,

Комисията не подкрепя предложението по т. 1. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2. Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение от народния представител Лъчезар Иванов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2. Комисията подкрепя предложението. представител Десислава Атанасова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2, описано в Допълнителния доклад за второ гласуване. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 55, който става § 70 окончателна редакция съгласно Допълнителния доклад: „§ 70. (1) Заварените към влизането в сила на този закон диспансери се преобразуват и/или пререгистрират след решение на собственика им и подават документи за издаване на разрешение за лечебна дейност до министъра на здравеопазването в срок до три месеца от влизането в сила на този закон, както следва: 1. диспансерите за психични заболявания – в центрове за психично здраве; 2. диспансерите за пневмо-фтизиатрични заболявания – в медицински центрове или в специализирани болници за пневмо-фтизиатрични заболявания; пневмо-фтизиатрични заболявания; 3. диспансерите за кожно-венерически заболявания – в центрове за кожно-венерически заболявания; 4. диспансерите за онкологични заболявания – в комплексни онкологични центрове или в специализирани болници за онкологични заболявания. (2) Заварените към влизането в сила на този закон диспансери продължават да извършват досегашните си дейности по Закона за лечебните заведения и предвидените в други закони дейности в срока по ал. 1, ако не са се преобразували и/или пререгистрирали. (3) Лечебните заведения, които са правоприемници на диспансерите по ал. 1, продължават да извършват дейностите по активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни. (4) Диспансерите, които не са се преобразували и/или пререгистрирали в срока по ал. 1, се прекратяват и се извършва ликвидация

Уважаеми господин председател, колеги! Оттеглям предложението си, тъй като текстът, който съм предложила, е решен по-късно в редакцията на комисията.

случаите по § 70, ал. 4 по решение на собственика на съответния диспансер и собственика на лечебно заведение за болнична помощ, дейността на закрития диспансер, без недвижимото имущество, може да премине към съществуваща или новосъздадена клиника или отделение на лечебно заведение за болнична помощ. помощ. (2) До приключване на ликвидацията по § 70, ал. 4 ликвидаторите и лицата, представляващи лечебно заведение за болнична помощ, към което преминава съответната дейност по ал. 1, организират прехвърлянето й и предаването на документацията свързана с дейността. (3) Трудовите правоотношения на лекарите и медицинските специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „професионален бакалавър” по здравни грижи от диспансерите по ал. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 123, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Кодекса на труда, а трудовите правоотношения на персонала от административните, стопанските и обслужващите звена на диспансерите по ал. 1 се прекратяват по реда на Кодекса на труда. (4) Лечебно заведение за болнична помощ, към което преминава съответната дейност по ал. 1, подава документи по реда на чл. 50 за промяна на разрешението за лечебна дейност по чл. 47.”

Хосписите, които не отговарят на изискванията на чл. 28, привеждат дейността си в съответствие с изискванията му и подават документи за промяна на издадените разрешения за лечебна дейност до министъра на здравеопазването в срок до три месеца от влизането в сила на този закон. (2) Пациентите в хосписите по ал. 1, които не се нуждаят от грижите по чл. 28, ал. 1, могат да продължат лечението си в домове за медико-социални грижи.”

доклад. Гласували 96 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 6. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съгласно внесения Допълнителен доклад към Доклада за второ гласуване, комисията предлага следващите параграфи от основния доклад, както и препращанията Комисията предлага да се създаде § 56а, който става § 73 със следната редакция: редакция: „§ 72 (1) Лечебните заведения или структури, които до влизането в сила на този закон са осъществявали дейност повече от една година, съответно повече от 6 месеца, без да са акредитирани, подлежат само на последваща акредитация. (2) Започналите до влизането в сила на този закон процедури по акредитация се довършват по досегашния ред, освен ако в 14-дневен срок лечебното заведение оттегли заявлението си за акредитация. Заявлението за акредитация не може да бъде оттеглено, ако към деня на влизане в сила на този закон експертната комисия е внесла в Акредитационния съвет доклада за външна оценка на лечебното заведение и проекта за решение за акредитация.”

Гласували 88 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 5. Предложението е прието. 56б, който става § 74, със следната редакция: „§ 74. (1) За издаване или промяна на разрешенията за лечебна дейност от министъра на здравеопазването или за издаване или промяна на удостоверенията за регистрация в регионалния център по здравеопазване в срока по по § 68, § 70 и § 72, свързани с привеждане на дейността на заварените до влизането в сила на този закон лечебни заведения в съответствие с неговите изисквания, лечебните заведения не дължат държавна такса. (2) Лечебните заведения, които имат открити аптеки и са подали в срока по ал. 1 документи за промяна на разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти, свързани с промяна на наименование, вид на търговеца, седалище и адрес на управление, не дължат държавна такса.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 56б, който става § 74.

Министерството на здравеопазването, регионалните центрове по здравеопазване, регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве и Изпълнителната агенция по трансплантация осигуряват възможност за приемане на заявления и документи, свързани с регистрацията на лечебните заведения, издаването на разрешение за лечебна дейност и предоставянето на информация за извършваната медицинска дейност от лечебните заведения по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление. (2) Приемането на заявления и документи по електронен път се извършва след осигуряване на съответните технически и организационни условия, както и на съответните програмни продукти.”

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 56в, който става § 75.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на: 1. параграфи 9 (относно чл.

§ 77: „§ 77. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на: 1. параграфи 9 (относно чл. 19, ал. 4), 53, 60 и 66 (относно чл. 98, ал. 5 и 6), които влизат в сила от 1 януари 2011 г. 2. параграф 75, който влиза в сила от 30 септември 2011 г.”

Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието, Постъпило е предложение от народните представители Манолова, Масларова и Стоилов: Да се създаде нов параграф със следното съдържание: „§ 58. Параграф 52, т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 1 на Преходните и заключителни разпоредби влиза в сила от 29 декември 2005 г.”

Уважаеми колеги, с колегите от ГЕРБ постигнахме единомислие по предложенията, които сме направили. Приехме, че редакцията, която предлагаме с Янаки Стоилов и Емилия Масларова, е по-добрата, по-изчерпателната. (Смях от ГЕРБ.)

Също така се обединихме, с нея и с другите колеги от ГЕРБ, че е резонно, вместо това предложение, което сме направили с Янаки Стоилов, да разпишем следния текст, който е свързан с това предложение и който да бъде оформен като нов § 76а – сега вече вие се оправете с номерацията, със следното съдържание: „Разпоредбата на чл. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, изменена с § 58 от ПЗР на този закон, се прилага и за случаите, възникнали след 29.12.2005 г.”

аналогичен случай преди няколко дни се изразява в следното. От формална страна, там текстът беше разписан, че влиза в сила със задна дата. Тук ние предлагаме да се прилага в ограничен брой хипотези от момента на последната промяна. По същество става дума за следното. Госпожо Фидосова,

права! По същество това е разликата. В единия случай със задна дата отменяме, в другия - създаваме за определени случаи, възникнали за този интервал от време. По същество – конкретно да ви кажа, че става дума за актове, начислени на хората, които работят в системата на медицинската експертиза, в хиляди и десетки хиляди левове, които, ако това не се поясни, ще платят десетки хиляди левове, което ще е прецедент в българската практика. колосално количество пари, които ще платят хората не за това, че са били недобросъвестни, а за това, че са направили преценка, която е различна от преценката на по-висшестоящия административен орган. На практика става дума за това. Ето госпожата, която е работила в ТЕЛК-овете, ще ви каже. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Аз нямах намерение да вземам отношение по текстовете, но тук искам да се обърна към госпожа Мая Манолова: първо, за принципа един юридически акт да действа с обратна дата; второто, което бих искал да кажа – колко са хората, които са засегнати и колко пари ще струва това на НОИ? Мисля, че тук народното представителство трябва да бъде уведомено. Така че, когато Вие правите предложение и когато пледирате за това един закон да няма задна дата (вчера пледирахте за това, а днес искате обратното на това, което вчера поискахте), колко души ще бъдат засегнати и колко ще струва на НОИ? Нека да не правим произволно промени в текстовете за даване, както Вие казвате, на права. Просто в случая Вие не сте коректна. Уважаеми колеги, става дума за следното. На експертите от ТЕЛК-овете са издадени актове и съставени наказателни постановления, в които те се задължават под формата на глоба да възстановят щетите, които са последвали в резултат на разминаването в определянето на нетрудоспособността между тях и висшестоящия орган. Те са във

плащания на тези актове от тяхна страна по отношение на НОИ не са осъществени. Просто става дума за това какъв ще бъде изходът на съдебните дела в момента по повод на тези наказателни постановления. Пак ви казвам, че в тях те са санкционирани с хиляди левове за това, че в своята преценка като експерти са посочили един размер на нетрудоспособността, различен от този, който е посочил висшестоящият орган. Тук не става дума нито за документ с невярно съдържание, нито за съзнателно нанесени щети на Осигурителния институт, за което има други текстове. (Реплики от ГЕРБ.) от ГЕРБ.) Уважаеми колеги, аз започнах с това, че решението е взето в началото на предното управление от предното мнозинство. Коректно го казах пред вас. Сега ще го повторя, но санкциите започват от началото на тази година. С това решение ние не нанасяме щети нито на Осигурителния институт, нито на никого, а просто даваме възможност на хора, които са несправедливо санкционирани, да не плащат тези глоби и имуществени санкции конкретно в тази хипотеза. Другите хипотези остават. Това е истината, изложена коректно пред вас. Вземете което решение прецените за правилно.

двете предложения на групата народни представители, от една страна – Манолова, Масларова и Стоилов, и Юлиана Колева, са едни и същи като редакция. Тъй като в доклада Манолова и група народни представители дават първата част от текста на чл. 101, ал. 1, т. 1 и го изписват, така както трябва да спре, без текста, който се предлага от Юлиана Колева за отпадане или отменени актове на медицинската експертиза, да се заличат, има едно „и други”, което е коректно да бъде заличено, така че в крайна сметка

от неправилно извършени осигурителни разходи и от издадени документи с невярно съдържание”. Режим на гласуване – това е редакцията на § 66.

АТАНАСОВА: Уважаема госпожо председател, остана единствено да гласуваме предложението на народните представители Манолова, Масларова и Стоилов. Аз прочетох предложението. Комисията не подкрепя предложението. По същество беше направено предложение за редакция – вместо „влиза в сила” да се чете „има действие”... Повторете, ако обичате, госпожо Манолова.

определя как влиза в действие този закон, и съдържанието да е следното: „Разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, изменен с § 52 от на този закон се прилага и за случаите възникнали след 29.12.2005 г.”. Госпожо Манолова, „за случаите” е непрецизно юридическо понятие. За кои случаи – за първия акт на ТЕЛК, за последващо решение на НЕЛК?

И т. 1 казва: „За причинените от тях щети на държавното обществено осигуряване от неправилно извършени осигурителни разходи и от издадени документи с невярно съдържание”. Тогава, Тогава, ако Вие поддържате Вашата забележка, предлагам: „се прилага от 29.12”. Това, което прочетох с корекцията: се прилага не „за случаите възникнали след 29.12”, а „се прилага от 29.12.2005

редакционното предложение, направено от Мая Манолова към нейното предложение и това на народните представители Емилия Масларова и Янаки Стоилов, промените, които извършихме в чл. 110, ал. 1, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване да се прилагат от 29.12.2005 г.

Госпожо председател, настойчиво апелирам към народните представители да подкрепят това предложение, защото ако то не бъде подкрепено основният текст, който приехме… основният текст, който приехме действа само занапред и той единствено ще пречи да възникват такива проблеми за в бъдеще. Но за случаите, които са възникнали досега, те са няколко десетки...(Силен Не, говоря за няколко десетки лица, срещу които са образувани и издадени такива актове. Става дума за отговорността на издалите такива актове и няма пречка те да бъдат ревизирани, защото този текст, дори и да е с обратно действие, ние не можем с обратно действие да установяваме юридическа отговорност, но можем от датата 29 декември 2005 г. да да преустановим действието на тези актове и техните финансови последици по отношение на лицата. Така че не става дума за нещо друго, а само за производства, които не са приключили, само за актове, които са издадени на тези лица в отклонение на общия принцип, че те не носят пряка финансова отговорност, когато действието на издадените от тях решения е отпаднало. Това е нашият апел и мисля, че тук не става дума за някакви значителни финансови резултати по отношение на Осигурителния институт. Затова апелирам да подкрепите този текст, защото той до голяма степен ще загуби значение, независимо от почти единодушната подкрепа за приемането на основната разпоредба. Благодаря. предложението на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Гласуваме.